Колеги, моля да заемем местата си – заседанието продължава. Думата има господин Янаки Стоилов. Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! След направените уточнения предлагаме окончателната редакция на Проекта за решение. Ще го прочета изцяло: „Решение за създаване на Временна комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионно-осигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка”. Същият текст трябва да бъде възпроизведен в т. 1, като към него се добави „със срок на действие един месец”. „2. Комисията се състои от 8 членове, по един от всяка парламентарна група, в това число – председател и заместник-председател. 3. Избира за председател на Комисията Корнелия Нинова, за заместник-председател – Настимир Ананиев, и за членове – Владислав Николов, Йордан Цонев, Димитър Байрактаров, Чавдар Пейчев, Любомир Владимиров и Мариана Тодорова.” Включени са всички парламентарни групи с по един представител, така както изисква т. 2. Благодаря Ви. Има ли някакви реплики към това изказване-предложение?

Господин Янаки Стоилов предложи редакционни промени, които ще се гласуват, но съм длъжна да изчета Проекта за решение, така както е внесен, заради основанията, на които се създава тази Комисия. Първоначален вариант, който след гласуване ще претърпи промяна в редакцията: „Проект! РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за проучване финансовото състояние на пенсионните фондове и ефективността на надзора върху тях Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 1. Създава Временна комисия за проучване финансовото състояние на универсалните пенсионни фондове и ефективността на надзора върху тях със срок на действие един месец. 2. Комисията се състои от 8 членове, по един от всяка парламентарна група, в това число председател и заместник председател.” Поставям на гласуване предложението, което бе обективирано от господин Янаки Стоилов, за наименование на Решението. Гласуваме предложението на господин Стоилов за наименование на Решението за Комисията.

Диспозитивът на Решението, т. 1 – „Създава Временна комисия”, възпроизвежда се заглавието на Решението, „със срок на действие един месец”, така както предложи господин Стоилов. Гласуваме т. 1 в редакцията на господин Стоилов, Стоилов, плод на усилията на всички колеги по време на почивката.

с персоналния състав на Комисията – един председател, един заместник-председател и шестима членове – общо 8, по един от всяка парламентарна група. Гласуваме новата т. 3, която се предлага към Решението.

цялото Решение с неговото наименование, основанието, на което то се приема, с неговите две точки – първата, променена редакционно, и новата т. 3, която току-що приехме като нарочно решение. Гласуваме пълната редакцията на Решението.

Преди да преминем към следващата точка за предвидения до края на днешното заседание парламентарен контрол, искам да Ви запозная с писмо на генералния директор на Българската национална „Уважаема госпожо Председател, обръщам се към Вас по повод затрудненията, които възникват във връзка с редовния и извънредния парламентарен контрол, който БНТ излъчва пряко от пленарната зала на Народното събрание. Събитията, които ще посоча по-долу, са свързани с предстоящите заседания на Народното събрание, в които се провежда парламентарен контрол. По конкретно, непосредствен проблем съществува за следните дати: На 17 февруари, днес, се предвижда извънредно заседание с голяма продължителност. Съобразно взетото от Вас решение то най вероятно ще продължи до 19,00 ч., а това ще доведе до сериозни промени не само в дневната, но и във вечерната програма на БНТ 1. Ще бъдем изправени пред решението да намалим сериозно времетраенето на новинарските и актуално-публицистични предавания в този часови пояс, както и да се лишим от няколко рекламни блока в най-гледаното време. На 27 февруари 2015 г. сме изправени пред аналогична ситуация – от 10,45 ч. до 12,30 ч., съгласно Договор за отразяване на спортно събитие от международно значение, програмата на БНТ 1 трябва да бъдат излъчени стартовете от Световната купа по ски в град Банско. По тези причини възможност има да предава Контрола, както и друг път се е случвало, по БНТ 2, където има възможност за излъчването му.” Първи в днешния ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ ще бъде госпожа Лиляна Павлова, но още малко търпение, за да връчим писмените отговори. Писмен отговор от: - заместник министър-председателя по европейските фондове

- министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народния представител Георги Търновалийски; - министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народния представител Георги Гьоков; Гьоков; - министъра на отбраната Николай Ненчев на въпрос от народния представител Иван Димитров; - министъра на отбраната Николай Ненчев на въпрос от народните представители Христо Гаджев, Валентин Радев, Пламен Манушев и Михо Михов; Михо Михов; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Георги Ковачев; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Красимир Богданов.

Първи ще зададе своя въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Вили Лилков относно обществена поръчка за укрепване на свлачището на бул. „Велики Преслав”, град Шумен,

Уважаема госпожо Председател, уважаема министър Павлова, уважаеми колеги! Въпросът, който съм задал, е действително с тази тема, която прочете председателя на Народното събрание. Всъщност той се свежда до следното: защо една обществена поръчка, която е обявена като укрепване на свлачище, в крайна сметка се превръща в обществена поръчка за изграждане на мост над свлачище? Всеки инженер, който е работил в тази област веднага ще наостри уши и ще каже: „Абе, тук нещо не е наред!” Всъщност, кое не е наред и защо задавам своя въпрос? На 30 юли 2014 г. община Шумен обявява обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строеж за обект” – забележете – „Укрепване на свлачището в пътния участък на бул. „Велики Преслав”, град Шумен от участъка Шумен – село Дивдядово”. Във връзка с този проект е проведено предварително инженерно-геоложко проучване от „Геотехника АБС” ООД, което – забележете, е финансирано от МРРБ, за да се укрепи свлачището и изводът на фирмата е, че системата, по която трябва да се постигне тази задача, е укрепителна система анкеропилотна. В т. 6.3 обаче от документацията, която община Шумен разработва, е записано: „Основната цел на обществената поръчка е отстраняването на неподходящ и дефектирал материал от пътното платно”, тоест да се изгребе свлачището, а в т. 6.4 е добавено: „Предмет на обществената поръчка е изграждането на две мостови съоръжения”. Още тук се вижда, че не е взето предвид експертното становище на фирмата, която е избрана и на която е платено от МРРБ да каже по какъв начин трябва да се изпълни тази обществена поръчка. Участвали са три фирми. (Председателят дава сигнал,

тъй като тя е с неясни условия. Освен това, заявено е от прегледа на обществените поръчки, които са извършени от специализирания вестник „Строител” на много такива обществени поръчки, че в тази обществена поръчка липсва компетентност.

Защо мостовите конструкции, които са действително скъпи и недопустими в случай на укрепване на свлачищата в района, са препоръчани от Комисията и в разрез на Наредба № 12 на МРРБ, която е задължителна за проучване, проектиране и укрепване на свлачища? Ще предизвикате ли проверка на тази обществена поръчка поради явните нарушения на огласяване на условията, за да бъде спечелена от фирма, която се занимава с мостово строителство? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Минута и 25 секунди сте извън времето. Толкова ще Ви удържа от репликата. Ще имате 30 секунди за реплика. Слушаме Ви, госпожо Павлова.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 е притеснителна. Притеснителна е, защото – няма да изчитам цялата хронология, която имам по казуса, въпреки осигуреното финансиране и дадените от страна на Министерството предварителни инженерни, геоложки проучвания на трасето като препоръка какви са необходимите дейности по укрепване на това свлачище, в обявената обществена поръчка, която е за проектиране и укрепване на свлачището, ние виждаме различни по своя смисъл, по своя обект и съдържание дейности на обществената поръчка. развитие и благоустройството е отправило запитване към кмета за причините, както и за искане на обяснение по темата, като му е обърнато специално внимание, че съгласно писмото на „Геотехника АБЦ”, който е автор на проведеното през 2010 г. инженерно-геоложко проучване, чийто възложител е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е изразена позицията, че предвидените в идейния проект и в обществената поръчка дейности няма да гарантират укрепване на свлачището. Отговор до този момент в Министерството няма. Миналия месец отново изпратихме писмо с искане за информация от общината, за предоставяне на информация, както и гарантиране, че ще бъдат спазени условията, ще бъдат спазени препоръките от геоложкото проучване. До този момент, за съжаление, и до ден-днешен отговор на това писмо няма. Съгласно Вашето запитване и Вашия въпрос, ние ще препратим това запитване и към Агенцията контрол, която има ангажимент да следи прилагането, съгласно Закона за обществените поръчки, а от наша страна – Министерството ще инициира процедура за проверка спазването на Закона за устройство на територията. Това са възможностите, с които ние разполагаме. Разбира се, и Вие имате тази възможност да сезирате компетентните органи, които също да направят необходимата проверка, тъй като, пак казвам, община Шумен, кметът не дава отговор на поставените въпроси към настоящия момент. Благодаря

като предвижда към мостовите конструкции да се добави и анкернопилотна система, което означава над 160 хил. лв. допълнителни разходи. Това за мен е една обществена поръчка – нагласена, при която не е при която не е избрано най-доброто инженерно-геоложко решение, така че аз ще сезирам Прокуратурата по този въпрос. Призовавам и Министерството на регионалното развитие и благоустройството също да се намеси с всички възможни законови механизми, за да прекрати тази обществена поръчка и да се премине към нормален избор на изпълнител. Тази поръчка е била нагласявана в интерес на фирми, които изпълняват мостови съоръжения, за съжаление. Благодаря Ви за отговора. Извинете, госпожо Цачева, че наруших регламента. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Но вече влязохте в график, господин Лилков, за което Ви благодаря. Дуплика ще ползвате ли, госпожо Павлова? Не. Следващият въпрос е на народните представители Явор Хайтов и Христо Тодоров относно законност на джамията „Абу Бекир” в град Пазарджик. Въпросът ще бъде развит от господин Тодоров. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Моят въпрос е свързан със законността на новопостроената джамия „Абу Бекир”, която се намира в ромската махала на град Пазарджик, и по-конкретно: кой е собственик на имота; има ли издадено разрешение за строеж; има ли издадено разрешение за ползване, така нареченият Акт 16; както и начинът на придобиване на имота? Благодаря. За отговор – министър Павлова.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 е собственост на Янко Димитров Мишев на основание на договор от 2001 г. за продажба на общински имот чрез търг. По отношение на разрешението за строеж, има действащ Подробен устройствен план, който е одобрен със заповед на кмета на община Пазарджик през 2001 г., като съгласно този Подробен устройствен план имотът е отреден за молитвен дом. По молба на собственика на имота през 2001 г. е издадена скица с виза от главния архитект на общината за проектиране на молитвен дом. Също така главният архитект на община Пазарджик е издал и разрешение за строеж № 134 от 2002 г. за молитвен дом въз основа на съгласувани и одобрени инвестиционни проекти и решение на експертния съвет по устройство на територията на община Пазарджик. Разрешението за ползване и Акт 16 са издадени през 2011 г. отново от главния архитект на община Пазарджик. Той е издал и удостоверение № 215 за въвеждане в експлоатация на строежа „Молитвен дом”, който е четвърта категория строеж по смисъла на Закона за устройство на територията и е изцяло в компетенциите на община Пазарджик. Благодаря. Реплика? Няма да ползвате, съответно няма и дуплика. Третият въпрос е на народните представители Димитър Дъбов и Манол Генов относно

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър! Нашият въпрос с колегата е относно необходимостта от извършване на спешни ремонтно-възстановителни работи на пътно съоръжение – мост над река Марица, по Републикански път ІІІ-667 Плодовитово – Първомай – Асеновград. Уважаема госпожо Министър, цитираното по-горе съоръжение от посочения републикански път се намира в тревожно състояние. Немалка площ от асфалтовата настилка е износена и се виждат множество дупки и набраздявания, отделно са налични отвори по част от носещата конструкция. Това състояние на моста го прави изключително опасен за преминаващи моторни превозни средства. Трябва да се има предвид фактът, че това е единственото съоръжение над река Марица, свързващо населените места между северния и южния бряг на реката, и единствената връзка в района от град Пловдив до град Димитровград между първокласен път І-8, автомагистрала „Тракия” и автомагистрала „Марица”. Съоръжението е от изключително важно значение и за част от съседните общини Асеновград – Чирпан – Садово – Брезово и други. Интензивността на движението на моторни превозни средства по моста е голяма и моментното състояние създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия. Ето защо, уважаема госпожо Министър, нашият въпрос към Вас е следният: имайки предвид настоящия зимен сезон, планирате ли да извършите съответните спешни действия, касаещи привеждането на моста в нормално експлоатационно състояние и ако планирате, в какъв срок те ще бъдат извършени? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА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 във връзка с Вашето запитване искам да дам малко история по отношение на мостовото съоръжение, което Вие визирате. Този мост е строен през 1928 г. Неговото експлоатационно състояние наистина е много лошо, включително този мост позволява движение само в една посока, с изчакване преминаването. Направено е детайлно обследване на съоръжението за това какви са неговите характеристики, как и по какъв начин те биха могли да бъдат подобрени. Становището на експертите в резултат на проведената експертиза

такова състояние, че да позволява преминаването през него на тежкотоварен трафик над 12 тона. Именно затова е взето решението, като препоръка на експертния съвет, този мост да бъде изведен от експлоатация в бъдеще и да бъде изградено ново път, който Вие визирате, Плодовитово – Първомай – Асеновград. В момента имаме разработено ново техническо решение за това мостово съоръжение. Необходимо е да бъде разработен и парцеларен план, защото мостът, който може да бъде изграден в съседство, трябва да бъде привързан към съществуващия път, за което трябва да има все пак и отчуждаване на имоти, изработване и съгласуване на парцеларен план. Към момента индикативната стойност на ново мостово съоръжение е от 8 За съжаление, тази сума не е предвидена в бюджета. Това, което обаче имаме предвидено в бюджета, е ремонт на моста, така че той да позволява преминаването и неговото използване, но с ограничението до 12 т. Превозните средства над 12 т ще трябва да ползват обходния маршрут, който е даден, а това е пътят през Поповица, за да гарантираме безопасността на движещите се. Той ще остане и ще бъде ремонтиран след приключване на зимния сезон

но както сама потвърдихте, мостът е в окаяно състояние. Малка легенда е в община Първомай, че бившият Вермахт – Федералното министерство на отбраната, преди десет години е написало писмо на собственика, че

този мост, защото той наистина ще остане музеен експонат, ако не бъде отремонтиран навреме. Давам Ви едни актуални снимки от моста. Вие и пеша няма да преминете през него. Заповядайте. Дуплика? Разбирам, че няма да ползвате. Следващият въпрос е на народния представител Корнелия Маринова относно политиката на „ВиК” АД – Ловеч, по събиране на просрочените към дружеството задължения. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми господа народни представители! Моят актуален въпрос касае политиката на „ВиК” АД – Ловеч, по събиране на просрочените към дружеството задължения. В рамките на Четиридесет и второто народно събрание поисках справка за длъжниците на „ВиК” – Ловеч, физически, юридически лица, бюджетни организации. От отговора с Ваш изх. № 02-02-88 от 23 юни стана ясно, че броят на длъжниците към дружеството възлиза на 41 хил. 813 абонати, с обща сума на задълженията 3 млн. 75 хил. лв., от които 2 млн. 230 хиляди са просрочени задължения. Същевременно по моя информация в края на 2013 г. са сключени споразумения за доброволно издължаване с някои от длъжниците – юридически лица, до края на месец април 2013 г., но

В тази връзка, на основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля да ми бъде отговорено на следния въпрос: колко и кои са абонатите на ВиК АД – Ловеч – юридически лица, бюджетни организации, с просрочие на задълженията към 1 декември 2014 г. повече от два месеца? Каква е общата сума от недобори на дружеството към същата дата? Какви ефективни мерки ще предприеме ВиК АД – Ловеч, за събиране на задълженията? Благодаря, госпожо Маринова. За отговор – министър Павлова. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Маринова, със сигурност финансовото състояние и на ВиК – Ловеч, и на голяма част от ВиК дружествата на територията на цялата страна не е добро. Предстои през следващите месеци да направим цялостен анализ на тяхното състояние за 2014 г., както го правим в началото на всяка календарна и финансова година. Конкретна детайлна справка можете да получите от Министерството в рамките на възможностите, които предоставя Правилникът за писмени въпроси, тъй като информацията детайлна с цифри и числа. Аз ще кажа само няколко обобщения. Общият брой на абонати – юридически лица, които към 1 декември 2014 г. имат просрочено задължение към дружеството с повече от 2 месеца, е 635. В това число са и 29 бюджетни организации. Общият размер на просрочените задължения към датата, към която е Вашето запитване, е 454 хил. лв., от които 180 хил. лв. са задължения на бюджетните организации. По отношение на недобора, за който питате, общата сума на всички недобори на дружеството към 1 декември възлиза на 2 млн. 200 хил. лв., в това число 1 млн. 600 хил. лв. са от физически лица и 636 хил. лв. – от юридически лица.

първо – по реда на законно уведомление на абонатите, след което да пристъпи към граждански дела за установяване на тези просрочени задължения и изпълнителни дела за принудително събиране на задълженията. Това е нашата инструкция, която сме дали към това ВиК дружество и към останалите ВиК дружества за предприемане на всички необходими действия за събиране на задълженията, които са просрочени с повече от два месеца. Благодаря. Благодаря, госпожо Министър. Защо зададох този въпрос? Аз и не очаквах да получа отговор в положителна посока по отношение на размера на събираемост на просрочените задължения. Не го очаквах по няколко причини. Първо, защото в края на 2013 г. беше проведено Общо събрание на дружеството и избран нов съвет на директорите. За изпълнителен директор беше избран човек с образование на текстилен инженер. Нищо лично, но тук става дума за експертност, става дума за управленски опит, става дума за необходима обща култура за сектора, която за съжаление изпълнителният директор не притежава. Другото, което ме притесняваше през целия този период от време след 29 май 2014 г., беше промяната в структурата на ВиК – Ловеч, и отпадането на отдел „Реализация и контрол”, който отговаря за дейностите по вземанията, за действията по жалби от граждани и фирми. и фирми. Безспорно това е важен отдел в структурата на дружеството, който е имал за цел да работи за минимизиране на просрочените задължения, за тяхното събиране. Още повече че служителите от този отдел да изработвали ежедневни отчети за събраните суми от просрочените задължения. Трябва дебело да подчертаем, че задълженията на физическите лица са с 3-годишен давностен срок и след изтичане на срока те се погасяват по давност, което води до директни загуби на дружеството, а и за редовните платци чрез цената на водата. Удовлетворена съм от Вашия отговор по отношение на мерките. Един апел във Ваше лице – да не се стига до подобни крещящи примери на професионална некомпетентност и професионална непригодност, на каквито при предишния мандат на управление бяхме свидетели. Ловеч бе една от жертвите

Във въпросните дружества има много интересни практики. Например в Търговище и Шумен ако има теч, могат да Ви го отстранят след разкопаването с високотехнологичното сечиво – забиване на дървен клин и засипване с пръст. Във Варна, където живея – до Колхозния пазар, е нормално един път седмично да няма вода за по няколко часа.

Именно с оглед на това и да преустановим тези практики, тъй като на територията на тези ВиК дружества са може би най-високите цени на водата, която плащат хората – в Търговище е близо 3 лева, в Шумен – също, то въпросът ми към Вас е: кога ще се преустанови практиката на декапитализация на дружествата? Кога ще се насочват реални инвестиции в тези дружества, за да не бъдат хората потърпевши от тази политика? Знаете, че миналата седмица в Шумен имаше протест срещу това, че се пие кална вода. Същото е положението и в Търговище. Ако там направите опит с водата, ще Ви кажат, че е непригодна за пиене и не се препоръчва за къпане, тъй като можете да получите кожни

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Александров, безспорно темата с ВиК дружествата, тяхното тяхното финансово положение, както и необходимостта от реформа в управлението на сектора и влагане на повече инвестиции за подобряване на водната инфраструктура, е важна тема. Тя е приоритетна в рамките на ангажиментите, които има Министерството по отношение на инвестициите във ВиК сектора. От тази гледна точка по отношение на по-общото запитване по темата за декапитализацията на дружеството и възможностите за инвестиции – темата е актуална, доколкото знаете, че в рамките на реформата, в която вървим стъпка по стъпка, за окрупняване, регионализация на сектора и осигуряване на възможност за целенасочени инвестиции за неговото развитие, в момента правим преглед на активите на всяко дружество. Тези активи трябва да бъдат описани и поддържани в специален регистър, за да може тяхното управление да бъде предоставено чрез асоциациите по ВиК на тези оператори с ясния ангажимент за инвестиции, каквито трябва да бъдат възложени. Знаете, че през месец юни започва новият регулаторен период, за който всяко от ВиК дружествата, включително и трите ВиК дружества, които споменахте – Шумен, Варна и Търговище, трябва да предложат следващата 5-годишна инвестиционна програма. По отношение на конкретната декапитализация. Ние чрез отписването на активите ще направим необходимото, за да предприемем финансово счетоводни операции, това да не повлияе отрицателно и да не дакапитализира дружествата. В момента ползваме експертизата на Световната банка, с която да изработим конкретния финансово-счетоводен модел. От друга страна, безспорно сте прав, че трябва да направим всичко необходимо, така, че не само в тези ВиК дружества, а и във всички останали да насочим повече инвестиции за подобряване на водопровода и канализацията, да няма загуби на вода, за които говорим. Там ангажимент за дъждовната вода и каналите, за които споменахте, имат ангажименти и самите общини. Това е, което правим в рамките на изискванията, разбира се, и на регламентите, на законите, и макроикономическите условности към България, за да може България да усвои осигурените инвестиции по линия на Програмата за околна среда в размер на над 2 млрд. лв. средствата, предвидени по Програмата за развитие на селските райони – около половин милиард лева, като възможност за инвестиции във водопровод и канализация. Тези средства обаче имат своите условия – да имаме регионализирано, укрупнено управление на ВиК дружествата на областно ниво, разработени регионални инвестиционни и прединвестиционни проучвания, за да е ясно именно какви са нуждите, а не просто да инвестираме средства по по преценка на отделните общини или ВиК-дружества. Това, което имаме като план за действие и като Министерство с отговорност за координация на мерките за реформата, е да направим необходимото тези

Благодаря Ви, госпожо Председател. Много Ви благодаря, госпожо Министър, за отговора. Надявам се обаче да не се стигне да чакаме до 2020 г., макар и още 5 години. Мисля, че не е редно жителите на Шумен и на Търговище пет години да продължават да пият кална вода или да се опитват по някакъв начин да си пречистват водата. Също така се надявам, че тези градове, както и други общини в съответните области, могат да се сдобият с пречиствателни станции за питейна вода, както и за отпадните води, защото и това се явява проблем.

Въпрос от народния представител Димитър Байрактаров относно актуализацията на изборните списъци и изчистването им от така наречените „мъртви души” в тях. Слушаме Ви, господин Байрактаров. ДИМИТЪР

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър, години наред в публичното пространство, както знаете, се дебатира темата с така наречените „мъртви души” – доколко избирателните списъци са актуални и дали въобще има такива „мъртви души”. Във връзка с обществения интерес и задължението на Министерство на регионалното развитие и благоустройството да ръководи организационно-техническата подготовка на изборите, както и с изнесените данни в медиите, че в избирателните списъци съществуват 800 хил. „мъртви души” – трябва да отбележа, че от изнесената информация се оказа, че Република България е на едно от първите места по броя на живите столетници – 668 на брой, от тях 56 души са на повече от 110 години,

кога за последно са били актуализирани избирателните списъци от Главна дирекция ГРАО? Какъв е броят на избирателите на възраст над 110 години? Имам предвид живи такива. Какъв е броят на избирателите, живеещи в чужбина? Надявам се наистина да дадете точен и ясен отговор, който е важен най-вече за обществото и най-после да се спре със спекулациите по тази тема. За отговор – министър Павлова. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Байрактаров, темата с така наречените „мъртви души” е актуална особено в изборна година. Преди да дам конкретен отговор на Вашите въпроси искам още веднъж да направя едно уточнение.

избори, трябва да включва всички български граждани, които имат лична карта, независимо дали живеят на територията на страната, или живеят където и да било по света. Темата има или няма „мъртви души” в избирателните списъци – това, което Вие казвате, над 800 хил. – няма как да бъде потвърдена, тъй като това са живи хора, български граждани, притежаващи лична карта и живеят на територията на която и да било държава, в която са преценили. Това е тяхно право.

отпечатани в така наречените „избирателни списъци”. С промяна в Изборния кодекс това може да бъде променено и тогава изискването ще бъде само така наречената „активна регистрация” – само тези, които са се регистрирали с желание да гласуват на съответните избори, ще бъдат съответно публикувани в избирателния списък. Това е въпрос на преценка и въпрос на промяна на Изборния кодекс. Така че „мъртви души” в този смисъл няма в избирателните списъци или вероятно изключенията, които и Вие споменахте, за лицата,

не можем да преценим. Служителите на ГРАО нямат право да отписват лице, който и да било български гражданин от Национална база данни „Население”, ако за това лице не е предоставен акт за смърт. акт за смърт. Дадем ли такова правомощие на чиновник, много български граждани могат да бъдат отписани от Национална база „Население”. Това е причината. Със законодателна промяна би могло да се промени това изискване и да се даде възможност за тези лица, ако са починали, ако за тях няма акт за смъртност или са починали не на територията на страната и съответно българските власти не са уведомени, по служебен ред на основание други документи да бъдат отписвани. За момента законът не позволява да отписваме тези лица, а и нямаме правомощия да проверяваме, и не проверяваме дали тези лица са живи, или не са живи. На третия Ви въпрос: колко са българските граждани, регистрирани в чужбина? Това са 521 920 съгласно актуалната справка на Национална база данни „Население”. Вероятно тяхното число е много повече, тъй като регистрацията е доброволна. Когато те заминат в чужбина, трябва да се дерегистрират и да се регистрират по настоящ адрес на територията на страната, в която живеят. Много често се случва да не го правят. Това е причината вероятно този брой да не е актуалният брой на български граждани в чужбина. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

който, между другото, ни вкарва в още няколко хипотези, които, смятам, че сама разбирате, че е така. Какви са хипотезите? Първо, има много сериозно разминаване между официалните данни от МВР, натоварено със задачата по издаване на лични карти, а именно, че по избирателни списъци имащите право избиратели да гласуват са 6 млн. 900 хил. – по памет цитирам. Хората с издадени лични карти са 5 млн. 900 хил. Иначе казано, само тук имаме разлика от 1 милион. Неслучайно съм засегнал въпроса със столетниците, защото там пък отиваме в друга хипотеза, а именно, че тези хора съгласно Закона за

Третата хипотеза, която мисля, че е много добра за рекламна дейност – България спокойно може да се обяви в рекордите за Гинес като страна на столетниците. Ясно Ви е и аз самият съм правил проверки, дори съм откривал надгробните плочи на хора. Наистина там вече има и криминален проблем – някой се възползва от мъртвите хора и получава на техен гръб дори пенсия. че този въпрос е много сериозен. Той е въпрос на синхрон между съответните институции. Въпреки всичко, доволен съм от Вашия отговор и Ви благодаря, че наистина сте се потрудили. Надявам се от тук нататък да последва инициатива от Ваша страна за синхрон, защото се злоупотребява и с пенсиите на умрелите хора. Много от кметствата и общините не си вършат работата по правилно правилно водене, въпреки че те самите знаят, че тези хора са починали, особено в малките населени места. Мисля, че трябва да се промени тази система за почерняне на личния картон, ако мога така да го нарека, по гражданска регистрация. Ако хората не знаят, той се води с молив. Този картон може да бъде променян от един кмет, когато си иска

Уважаеми господин Байрактаров, все пак трябва да направим едно уточнение, за да сме коректни. Национална база „Население” електронен регистър и не се поддържа с молив, а е електронна база данни. Тази база данни се актуализира ежедневно с базата данни на МВР, така че не е толкова лесно един български гражданин да бъде променен от жена – мъж и обратно, и това, което казвате. Друг е въпросът обаче, безспорно че актуализацията на тази база данни може би трябва да бъде направена по друг ред и най-вече за изборни цели с промяна в Изборния кодекс, ако преминем към така наречената „активна регистрация”. Друго уточнение, което искам да направя. Хората с така наречените „зелени паспорти”, които споменахте, или тези, които нямат лична карта, живеят в чужбина, но имат международен паспорт, също са част от тази база данни, така че недейте… Този един милион българи, който Вие споменахте, това са българи, живеещи в чужбина. Те може да не притежават лична карта, но притежават български паспорт. Този паспорт също е коректно отразен и се взима предвид в актуалната справка от Национална база „Население” за това колко е населението на България, независимо че част от тези хора не живеят на територията на страната. Иначе сте прав, съгласна съм, има необходимост от законодателни промени, с които да се регламентират редът и начинът за формиране на избирателните списъци. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към питането на госпожа Манолова и госпожа Янкова относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за санирането на жилищните сгради. Слушаме Ви, госпожо Манолова.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Министър, предизборната кампания на ГЕРБ за местните избори вече започна. както обикновено шумно и фанфарно с тържествено обявената Национална програма за саниране на жилища или както вече е известна сред хората Национална програма за купуване на местни избори. И както всяка предизборна кампания, промотирана от ГЕРБ, и Националната програма за саниране на жилища е обрасла с митове, с голи обещания, с елементи на далавера. Първи мит – санирането е безплатно. Само че, както се разбра, този обяд не е безплатен. Той ще струва 1 млрд. лв., които ще бъдат изтеглени от една българска банка, а след това и дългът, и лихвите ще плащаме всички ние, българските граждани. За Вас на фона на 24-те милиарда външен дълг, които смятате да изтеглите, сигурно 1 млрд. лв. е дреболия, но за хората не е така. Тези, които живеят в бедстващите райони без покрив над главите, се питат защо трябва да плащат санирането в големите градове на хора, които не са социално слаби, или поне една част от тях, и сигурно сами могат да си платят ремонтите? Втори мит – критерият 36 апартамента за саниране на блок е справедлив. Изобщо не е така, защото това изключва на практика много сгради, които отчаяно се нуждаят от саниране и изцяло малките общини, в които сградите са с под 36 апартамента. Трети мит – принципът първи по време, първи по право е обективен и справедлив. Който пръв подаде заявление, той ще бъде саниран. Обещание за наивници, защото кметовете на ГЕРБ много отдавна разполагат с Методическите указания за саниране на жилищни сгради. Имат ги месец преди официално да бъдат обявени на страницата на Вашето Министерство. Разполагам с този проект от първите дни на януари (показва проект). Даден ми беше от кмет на ГЕРБ, да кажем най-общо, от Североизточна България. Така че кметовете на ГЕРБ вече знаят и кои блокове, и кои райони, тоест избирателни секции ще бъдат санирани и колко гласове ще получат. Четвърти мит – санирането щяло да подкрепи местния бизнес. Вярно е, само че наполовина, защото санирането ще подкрепи фирмите на ГЕРБ, след което те с 15% от стойността ще спонсорират местните избори по схемата: „Санирай и спонсорирай”, или казано с други думи: „С чужда пита помен прави”. С нашите пари ще купувате Вашите избори. Това е моето питане, това е и питането на българските граждани. Моля, обяснете Вашата политика за саниране с включените в нея критерии и с участието на кметове и депутати от ГЕРБ. За отговор в рамките на пет минути – министърът на регионалното развитие и благоустройството госпожа Павлова. МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Манолова, уважаема госпожо Янкова! Митовете и легендите, госпожо Манолова, Вие сте специалист по митове и легенди и не само, но аз на тази тема няма да се спирам, защото считам, че е важно да бъдем коректни към всички български граждани и широко прокламираните от Вас митове и легенди да бъдат изяснени веднъж завинаги от тази парламентарна трибуна. Първото и много важно, което трябва да отбележим, е, че Националната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради е отворена за всички български граждани, независимо от от тяхната етническа, религиозна или партийна принадлежност или симпатия. Националната програма е валидна за абсолютно всички български общини, на територията на които има панелни, многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ. Тя не е направена само за едни общини. Всички 265 общини могат да получат финансиране, стига на територията на общината да има този тип сгради, които отговарят на изискванията. Също много важно уточнение, което трябва да направим, е, че освен че тя е за всички общини – нека не забравяме, че не всички общини имат кметове на ГЕРБ. Факт, като доказателство, с който оборваме Вашите митове и помпозни изказвания, че дори първата община, която успя да регистрира сдружение, да сключи договор и вече

да направи необходимото всички живеещи на територията на общината да имат шанс, възможност да получат финансиране по тази Национална програма, която е аполитична. Тази Национална програма е към българските граждани. Разбирам Вашето притеснение, защото може би, ако бяхте Вие, щяхте да я направите партийно ориентирана. Ако бяхте Вие, щяхте да я направите да разпределя по секции, гласове и гласуване и да бъде на принципа, който казахте – вероятно това е принципът, който само познавате: „Санирай и спонсорирай”. Нашият принцип не е такъв – за всички общини, за всички кметове, за всички български граждани, които живеят. Милион и сто хиляди домакинства живеят в панелни сгради. Това са над два милиона и половина българи, които имат възможност да получат финансиране по тази програма, без да има дискриминация за тях, А Живеещите в по-малките сгради, под 36 апартамента, от януари следващата година ще могат също да кандидатстват и да получат финансиране. Така че програмата освен всичко е насочена, пак казвам, максимално солидарно, социален модел, който се опитваме да предложим по най-добрия, най-прозрачния начин, по който е възможно. По отношение на фирмите, които ще изпълняват. Фирмите, които могат да участват, ще бъдат избирани в изпълнение на Закона за обществените поръчки с открита процедура от всеки един кмет, независимо от коя политическа партия е издигнат или избран. Фирмите, които могат да участват, са всички малки и средни фирми, които работят на територията на цялата страна. След среща с Камарата на строителите, това са над 2500 фирми, които имат възможност да участват. Поставили сме изричното условие фирми, които са малки и средни, и фирми, които искат да кандидатстват, да отговарят и на условието една фирма да поеме ремонта на една сграда, за да може във всяка община всички сгради, които се ремонтират, да бъдат ремонтирани от отделни фирми. Това дава гаранция, първо, за капацитета, който има фирмата – да сме сигурни, че има достатъчно работници, които да работят. Това ще даде възможност на по-голям брой малки и средни фирми, които да участват в този процес. Това осигурява заетост, това ще даде възможност и за по-ниско квалифицирана работна ръка – Всъщност най-големият процент безработни са именно тези, да участват в този процес и в тази програма. Така че наистина ще има шанс и възможност за много на брой фирми, което е една добра възможност за икономиката на общините и регионите да могат да се случат. Госпожо Манолова, разбирам Ви, че сте притеснена. Разбирам Ви, защото по принцип отива повече на едно ляво правителство да провежда толкова социална политика. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Предполагам, че много Ви е яд, че ние провеждаме такава качествена социална политика, която включително ще доведе до икономическото развитие на регионите. Аз апелирам към Вас – Вие като отговорен човек, присъединете се, подкрепете тази програма, защото тя е за всички български граждани, без да ги делим по политическа принадлежност. Това е социално отговорно поведение. (Председателят дава страх и ужас в хората – единствено и само от политически, бих казала, егоизъм, а не от нещо друго. Недейте да бъдете егоисти. Разбирам, че започнахте Вашата кампания, но нашата кампания е насочена към гражданите, а не към това да целим едни или други избори.

месец януари – след обявяването на Националната програма, гражданите на България дискутират и това е добре. Дискутират отговорно, дискутират и с грижа към бюджета на държавата и за това, което ще се случва в държавата. Първият въпрос, за който ме питат и ме помолиха от трибуната Вие да отговорите, е: как правителството на България, представлявано от Вас сега в залата, вижда солидарния модел с реализирането на тази програма? Защото, хората казват: „Ние ще плащаме заедно един милиард. Целевата група по тази Програма е един милион и седемстотин хиляди български жители. Шест милиона български жители ще плащат също.” Въпросът, който върви като дискусия, има и друг ракурс, който госпожа Манолова засегна. От статистиката и от Програмата, приета от правителството на Сакскобургготски през 2005 г., е видно, че в четири града – София, Пловдив, Бургас и Варна, са съсредоточени 50% от панелните сгради. Принципът на случайния подбор – случаен ли ще бъде, или ще бъде разпределено за тези градове? Направете една прогноза как се очаква да бъдат подадени тези документи. Аз не виждам нищо лошо, че кметът на Враца – един добър кмет на Българската социалистическа партия, е подал първи документи, защото и в управлението на Смолян от петдесетте блока по Програмата за ООН, десет блока се реализираха през моя мандат и Вие много често давате Смолян като пример. Това са два въпроса, които звучат. Ще изкажа и едно мнение: внесете в парламента Национална програма за сградния фонд на България. Учителите питат, лекарите питат и всички, които са ангажирани с публичния сектор, питат: защо няма справедлива програма с пътна карта и с решение на всички проблеми на страната по този въпрос?

Ще отговоря конкретно на зададените от Вас въпроси. Първо, по отношение на солидарния модел. Да, солидарният модел изисква понякога, Вие много добре знаете – дали е в пенсионната сфера, в социалната сфера, а в случая е като инвестиция в жилища често се случва, че плащаме повече хора за по-малък брой хора тогава, когато те се нуждаят от такъв вид подкрепа. Но нека да кажем, че този един милиард не покрива всички жилищни сгради и тези един милион и хиляди домакинства, което означава над два милиона и половина български граждани, които живеят в тези сгради, но това е само началото. Защото Вие знаете – както споменахте и Програмата на ООН, така и Програмата за регионално развитие, програма „Региони в растеж” имаме допълнителни 300 млн. лв., които има предвидени от следващата година за всички останали и по-малки панелни и не само панелни, и тухлени, за да можем в максимална степен да покрием всички многофамилни жилищни сгради, без значение дали са с 36, или са с под 36 апартамента.

дава възможност за инвестиции, за икономика и икономическо развитие. Мога да дам един много ясен пример. Той е свързан отново с Вашия регион, който Вие също споменахте. Един милиард беше инвестиран в „Цанков камък” един милиард изваден по Ваше решение, инвестиран в „Цанков камък”, който произвежда 80 мегавата електроенергия – едва 3% от електроенергията. С този милиард инвестиция в подобряване енергийната ефективност на жилищни сгради ще се спести много повече електроенергия и българските домакинства ще усетят реално по джоба си, по бюджета си от това, че сметките им ще бъдат намалени драстично. Вие много добре знаете, защото споменахте десетте сгради в Смолян. Те са изключително успешен модел. Хората от Смолян, Вашите

мегаломански енергийни проекти без ясен краен резултат. Това е правилният подход и аз съм съгласна, че трябва да има обща национална програма за подкрепа, обновяване на жилищния фонд на територията на цялата страна. Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Павлова, слушам Ви и не мога да се начудя кога бяхте искрена – онзи ден в Пловдив, когато заявихте: „Внимавайте за кого гласувате, ако искате санирането да Ви е безплатно!”, или днес в парламента, когато обяснявате, че няма да прилагате партийни критерии. И още, не разбирам защо депутатите на ГЕРБ са се превърнали в рекламни лица на кампанията (шум и реплики от ГЕРБ), плъзнали са по панелните квартали и обясняват на гражданите:

вече фирмите на ГЕРБ по региони са получили указания да регистрират по 5-6 малки фирми, за да могат да участват в санирането и след това по принципа – санирай, спонсорирай, да спонсорират предизборната капания на ГЕРБ. Затова гражданите предлагат – това са техните пари и те са против това с техните пари Вие да купите Вашите избори, настояват да бъдат създадени граждански комитети по наблюдението, защото не Ви вярват, защото искат да проверят как ще се мери времето на първите по време, как ще се оценяват строителните дейности, колко точно ще ги надуете и по какви критерии ще бъдат избрани фирмите изпълнителки? тъй като и народните представители се интересуваме от тази тема, настояваме и внасяме (показва папка) за разискване по това питане и Проект

Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Пътят ІІ-62 Дупница – Самоков, който след Самоков преминава в път ІІІ-82 и води до град Ихтиман, а оттам и до автомагистрала „Тракия”, е част от републиканска пътна мрежа. Този път свързва новоизграждащата се автомагистрала „Струма” и автомагистрала „Тракия”. Същият път е в много компрометирано състояние и по него стават много често пътнотранспортни произшествия. През 2014 г. бяха осигурени средства в размер на 35 млн. лв., без ДДС, което беше прогнозната стойност за рехабилитацията на път ІІ-62 Дупница – Самоков, а за път ІІІ-82 средствата за възлагане на проектиране за рехабилитация, вследствие на което беше започната процедура по избор на изпълнител за рехабилитацията на пътя в частта Дупница – Самоков, като дори на 10 юни 2014 г. бяха отворени ценовите оферти в Агенция „Пътна инфраструктура”. Същата процедура беше спряна неясно защо от служебния кабинет на Георги Близнашки. Моят въпрос към Вас, госпожо Министър, е: какви са причините за спирането на рехабилитацията на път ІІ-62 Самоков – Дупница – Самоков, както и изготвянето на проектна документация за рехабилитацията на път ІІІ-82 Самоков – Ихтиман? Какви са Вашите намерения за реализирането на рехабилитацията на тези важни пътища за транзитния трафик през България през 2015 г.? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА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 По отношение направлението Дупница – Самоков – Ихтиман включва два пътя: 38 км участък на второкласния път Дупница – Самоков и 37 км от третокласния път Самоков - Ихтиман.

Както споменахте в средата на 2014 г. има обявени тръжни процедури за лот 23б, който е участъка Дупница – Самоков, и по лот 24 за участъка Самоков – Ихтиман. В последствие Пътната агенция е възложила препроектиране на участъка Дупница – Самоков поради факта, че са установили, че тръжната процедура е обявена с техническо задание, което е неактуално и не предвижда актуалното състояние на пътя, не включва необходимостта от изграждането на допълнителна в някои участъци трета лента, за която няма изработен и утвърден парцеларен план, и не са извършени необходимите отчуждения, въпреки че има частично дарение на земи от Община Дупница. По отношение на лот 24 анализът на двете процедури показва, че те са обявени като, за съжаление, в бюджета няма предвиден ресурс за конкретното финансиране и изплащане вече на бъдещите сключени договори. Това е първият аргумент, който имаме в доклада от Пътната агенция, която в рамките на служебния кабинет, както Вие коректно отбелязахте, прекрати тръжните процедури по двата лота. За лот 24 също така в обявената процедура са установени ограничителни условия, свързани с избора на изпълнител. Това е и причината тези две процедури да бъдат прекратени, за да може първо да бъде довършено проектирането, парцеларния план и актуализирането на проекта Дупница – Самоков, а за участъка Самоков – Ихтиман да бъде преодоляна санкцията за наличните ограничителни условия. Това, което мога да кажа, е, че за 2015 г., за съжаление, лимита на средства, с който разполагаме за изплащане в рамките на взаимното споразумение по „Транзитни пътища”, не ни дава възможност за включване на нови обекти. Това е причината, която е към момента, за да не обявим наново тръжните процедури.

по линия на Оперативна програма „Региони” в Европейския фонд за регионално развитие с безвъзмездно финансиране, тъй като Вие знаете, че средствата, за които говорих до момента, са средства със заем.

на Програмата „Региони в растеж” в оста, която финансира републикански пътища на територията на цялата страна. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Министър. От Вашия отговор разбрах, че има доста неясноти по отношение на цялата процедура, която е провеждана, както и че е проведена процедура по избор на изпълнител, без да е осигурено финансиране. Също така, че има проблеми в проектно-сметната документация, която следва. Вие казахте, че предстои включването в новия програмен период на рехабилитацията на този път, включително и на пътя Самоков – Костенец. Това означава ли, че вече са изчистени техническите проблеми по отношение на проектните документации и че реално може да се започне кандидатстване за тези пътища в новия програмен период? Дуплика Да, това, което казахте и обобщихте, е коректно. Има необходимост от актуализация на проектите. Тя е текуща. Както знаете, очакваме до месец юни тази година да бъде одобрен окончателният вариант на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 след което ние ще отправим възможността управляващият орган – Пътната агенция, да кандидатства със своите проекти така, както са актуализирани по списък. За тези от тях, както са тези два участъка, които споменахте, нямаме пълна проектна готовност Агенция „Пътища” ще възложи в рамките на бюджета на Агенцията за проектиране актуализацията на проектите, за да може да кандидатства с готовите технически проекти. Реалното изпълнение на тези проекти може да започне през 2016 г. след, разбира се, успешно провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител. Благодаря Благодаря Ви, госпожо Министър. Господин Борислав Иглев е отложил въпроса си. Следващият въпрос е на народния представител Магдалена Ташева относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Преди това – във връзка с постъпилото на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 101, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предложение за разисквания по питане, № 554-05-8, от 21 януари 2015 г., внесено от народните представители Мая Манолова и Дора Янкова до министъра на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова относно политиката на МРРБ за санирането на жилищни сгради, заедно с Проект на решение заявявам, че искането е подписано от от 50 народни представители, тоест изпълнено е условието на Правилника една пета и повече народни представители да имат правото да поискат такива разисквания. Към него е приложен Проект за решение, подписан от същите народни представители. По реда на нашия Правилник условията са изпълнени и на това основание обявявам, че следващият ден за парламентарен контрол – 20 февруари 2015 г., петък, от 11,00 ч. ще се проведе разискване и гласуване по постъпилите проекти за решения. Госпожо Ташева, имате възможност да развиете въпроса си.

защо само Сдружението на собствениците по чл. 25 от Закона за управление на етажната собственост може да кандидатства за 100% безвъзмездна подчертавам тази дума, финансова помощ по тази програма, която стана популярна като Програмата за саниране? На какво основание от тази възможност е изключено Общото събрание на собствениците по чл. 11 от същия Закон, което съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост може да вземе решение за обновяване, за извършване на основен ремонт, за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, за безвъзмездна помощ и субсидии и/или собствени средства или други източници на финансиране, при това с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части? части? Второ, в Пловдив на 7 февруари 2015 г. пред 400 души заявихте, че Сдружението на собствениците – юридическото лице, поема всички разходи по конструктивното укрепване на сградата, ако енергийният оценител прецени, че такова е нужно. На въпроса защо в типовите договори между тези сдружения с общините за безвъзмездно финансиране не е включена думата „безвъзмездно”, тоест такова условие няма, Вие казахте, че това се подразбирало. На въпроса – какво ще стане, ако следващото правителство не подразбере така договора и накара сдруженията да си покрият разходите за саниране, Вие казахте: „Внимавайте за кого гласувате.” Аз лично не се изненадвам,

За съжаление трябва да отбележа, че тълкувате моето изказване и начина, по който го тълкувате и го цитирате, е некоректен и неверен. Но аз още веднъж за целите на яснотата ще подчертая по всеки един от Вашите въпроси какъв е отговорът, който съм дала тогава и който ще дам днес, и той е абсолютно равностоен. Първо, по отношение на това кой може да бъде получател, кандидат, съответно бенефициент на финансирането, което държавата предоставя чрез тази национална програма. Както е записано в Постановлението на Министерския съвет за определяне на реда и условията, както и лицата, които участват в тази програма, там е регламентирано, че получател на безвъзмездното финансиране по смисъла, включително на Закона за предоставяне на допустими минимални държавни помощи, е юридическо лице с нестопанска цел, а именно Сдружение на собствениците, целево регистрирано сдружение с ограничени правомощия, именно затова и в указанията изрично е казано, че това Сдружение на собствениците се регистрира в изпълнение само на чл. 25, ал. 1, където изрично е указано, че това е сдружение с ограничени правомощия, което е целево, за кандидатстване, получаване на безвъзмездното финансиране от държавата. Това е причината да се изисква. Защото държавата като предоставяща минимални държавни помощи трябва да има своя получател в рамките на това юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по смисъла на чл. 25, ал. 1 от Закона. Безспорно сте права, че Общото събрание на една сграда има възможност, както е регламентирано в закона, да управлява етажната собственост, да стопанисва сградата, да решава проблеми, свързани с общите разходи с общите идеални части, но правомощията и целта на това сдружение е то да е ограничено и да управлява само проекта проекта като такъв. Общото събрание обаче е задължително условие то именно да се съгласи изобщо да вземе решение с минимум 67% от собствениците на идеални части изобщо да участва в такъв проект, да регистрира сдружение и да върви по стъпките в изпълнение на реда и механизма и условията. Така че, да, без Общото събрание не може. То ще продължи да функционира по смисъла на цялостното управление на етажната собственост и на сградата. Но за целите на проекта на нас ни трябва това сдружение с нестопанска цел, за да може то да е получател, включително впоследствие, тъй като се спомена и темата за гражданския контрол, но тук е темата с контрола, приемането на извършваните строително-монтажни работи, то ще е и получател на бъдещите гаранции от изпълнителите за добро качество и изпълнение, включително за да може, ако се наложи впоследствие, ако има някакви проблеми или дефекти, да предявява тези гаранции и да бъдат отстранявани дефектите. По отношение на конструктивното обследване, категорично е записано в указанията, и моят отговор беше, че конструктивното обследване, както и мерките за конструктивното укрепване на сградата, когато касаят нейната конструктивна устойчивост, са част от Програмата и се финансират за сметка на програмата. дава сигнал, че времето е изтекло), ако позволите само още 30 секунди – безвъзмездното финансиране се регламентира на ниво договор между общината, като довереник на етажната собственост, областният управител и банката, където изрично вече е указано с подписа от областния управител, от името на държавата, че финансирането, което се предоставя, е безвъзмездно за сметка на държавата. Там е регламентирано именно това, което Вие казахте като безвъзмездно. Това, което казах за следващото правителство касае темата, че следващо правителство може да реши да не продължи програмата. Това не означава, че тези, които ще имат сключени договори с банката, няма да ги довършат по реда и условията на безвъзмездното финансиране. Това, което казах, е, че следващо правителство може да реши да преустанови в бъдеще да няма нови проекти, да няма ново финансиране и да не продължи действието на Програмата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви, госпожо Павлова. Госпожо Ташева, имате думата за реплика в рамките

Госпожо Министър, Вие не отговорихте на въпроса ми. Казахте, че било регламентирано юридическо лице да бъде бенефициент на помощта, а моят въпрос беше защо

Второ, искам само да Ви кажа, че макар юридическото лице да се създава, както Вие твърдите, само за нуждите на Програмата на Програмата – извинете, но това е юридическо лице, може много лесно да бъде обременено с дългове, доведено до несъстоятелност и ликвидирано, забележете, не по членове от този закон, а по членове от друг закон, от Търговския закон. Прочетете чл. 37 и ще видите как се ликвидира Сдружение на собствениците на етажна собственост. Там ни препращат към Закона за юридическите лица с нестопанска цел, който закон ни препраща към Търговския закон. Тоест тези сдружения на собствениците чисто и просто биват тълкувани като търговски фирми, щом се ликвидират и прекратяват по Търговския закон.

Вашата програма няма приоритети. Например започваме с най-старите панелни блокове, защото те имат най-голяма нужда от саниране – тези, които са строени 60-те години. Или, започваме с най-бедните най-бедните социални слоеве, например кипърските общежития в „Люлин 1”, където хората нямат и никога няма да имат възможност да санират жилищата си. Трето, ако наистина се пестеше, защото живея в такова жилище, не забравяйте, и имам преки впечатления какво представляват, ако се пестеше енергия, Вие щяхте да започнете, както повелява и съответната Европейска директива, от първичния, след това вторичния и накрая третичния сектор – частния жилищен частния жилищен фонд. Първо щяхте да санирате и енергийно да облагородите държавните и общински жилища, след това – бизнес сградите и промишлените халета и накрая, след като всичко това свърши, след като всички училища, болници и така нататък са санирани и блестят, да минете към частния сектор. Вие нямате приоритети, поради което Вашата програма не е социална. Няма нищо солидарно в нея. Става дума за гешефт. Не отговорихте и на още един въпрос кой ще изплаща заемите, които срещу гаранция от 1 милиард Вие ще теглите от Световната банка или от друга банка? Кой ще ги изплаща и как ще става изплащането?

да управлява и стопанисва функциите на сградата. Сдружението, което се регистрира по чл. 25, ал. 1, е целево, с ограничени правомощия, с нестопанска цел. То не се ликвидира, както Вие казахте, по смисъла на Търговския закон, като търговско дружество, защото то не е търговско и няма да оперира по този смисъл. Недейте да тълкувате закона по този начин. Нека да бъдем коректни. Това дружество няма тези финансови правомощия и ангажименти. То няма да поддържа счетоводство и съответно няма да има да има необходимост да върви по процедурата за ликвидация, която Вие споменахте. Когато говорим за енергийна ефективност на сгради, независимо дали са публични или частни, трябва да положим усилия в две посоки – и публичните, и частните сгради да бъдат енергийно обновени. Некоректно беше Вашето изказване по отношение на това, че държавата и правителството не инвестират в енергийна ефективност на публични и общински сгради. по Програмата за регионално развитие, а тя не е единственият източник на такъв тип финансиране, има финансирани и изградени над 1500 сгради – училища, детски градини, болници и други социални, културни и здравни институции, които получиха безвъзмездно финансиране за обновяване и енергийна ефективност. Програмата върви и в момента. Новата Програма „Региони в растеж” също включва инвестиции за енергийна ефективност. Същото важи и за малки и средни предприятия и фабрики. Те също получават безвъзмездно финансиране по линията на Програмата за конкурентоспособност на българската икономика, където отново има целева бюджетна линия за енергийна ефективност за сградите на предприятия, малки и средни фирми, фабрики и така нататък. Такава финансова линия има предвидена и в новата програма за новия програмен период 2014 – 2020 г. Именно защото има програми за публичните сгради, има и програми,

Благодаря, госпожо Министър. Преминаваме към въпрос от народните представители Манол Генов и Радослав Стойчев относно прилагането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Нашият въпрос с колегата Стойчев е относно прилагането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Според Закона за местните данъци и такси – чл. 24, ал. 1, „се освобождават от данък сгради собственици на жилища, получили сертификати с клас на енергопотребление В, С и D”. Направен ли е анализ с колко ще намалеят приходите на общините от този данък?

Запозната съм със детайлното предложение, становището и позицията на Националното сдружение на общините, което изрази желание в рамките на Програмата за енергийна ефективност за сградите, които бъдат обновени с публични средства, да не се ползват възможностите, предвидени в Закона за публичните финанси, най вече в Закона за местните данъци и такси, където се казва, че сгради, които бъдат обновени и бъдат енергийно ефективни, могат да ползват данъчни облекчения. Лично моето мнение, а и след консултация с моя колега финансовия министър, смятам, че това предложение трябва да бъде подкрепено, тъй като в противен случай тези, които получат публичен ресурс, публични средства за обновяването на сградата, няма как да получат два пъти облекчения, като втория път получат облекчение в местните

не се увеличава драстично. Казвам това, за да уведомим онези български граждани, които искат да участват в програмата. Изчисленията по съществуващия софтуерен модел за изчисляване на местни данъци и такси показват, че при обновяване, изолация, конструктивно укрепване и подмяна на дограма

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Казахте, че се подготвя такава законодателна инициатива такава законодателна инициатива от Ваша страна и от Министерството на финансите за промяна в Закона за местните данъци и такси, по-точно в чл. 24. Кога по-точно ще влязат тези промени в пленарната зала, за да бъдат гласувани, тъй като програмата доста напредва и самото саниране вече чука на вратите на хората. Искаме да знаем кога ще влезе това в пленарната зала, за да бъдат направени тези промени,

Благодаря за този въпрос. Нека да уточним, че промяната в законите, свързани с местни данъци и такси, трябва да бъде направена през тази година, а влизането в сила

Благодаря Ви. Към същата тематика има още един въпрос от народния представител Манол Генов относно публикуван Проект на Методически указания за Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Заповядайте да развитие Вашия въпрос.

36 апартамента в една сграда. Моят въпрос е изключително конкретен: по какви критерии е определен броят на самостоятелните обекти в една сграда да бъдат точно 36?

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Генов, да, Вашият въпрос беше зададен, когато Проектът на „Методически указания” беше публикуван на сайта. Съжалявам, че я няма госпожа Манолова, защото тя се опитваше да разказва как има апокрифни версии и текстове на тези „Методически указания”, давани на едни, пък недавани на други. Това не е вярно. Както сам коректно отбелязахте, те бяха публикувани на сайта на Министерството, след което всички кметове, без значение дали са от ГЕРБ, БСП, ДПС, или от която и друга политическа партия да са издигнати, бяха поканени за обсъждането на този Проект на „Методически указания”, ведно с реда и условията, както и областните управители. По отношение на Вашия конкретен въпрос. Именно тези обсъждания, които сме правили, когато се регламентираха редът и условията, и именно защото ресурсът от 1 милиард не е достатъчен да покрие в момента, веднага всички жилищни сгради, както и опитът, който имаме, включително и Програмата на ООН, чрез която имаме реализирани над 50 сгради с енергийна ефективност и мерки, показват, че най-трудно е да се направи обновяване на сгради, които са с много на брой входове, блок секции и на много етажи, защото най трудно е събирането на собствени средства, собствен ресурс или съфинансиране от собствениците на тези сгради. Затова целта беше в първата година на Програмата да дадем превес, повече повече възможности именно на най-големите сгради, в които има най много входове, най-много живеещи, с това 100-процентно безвъзмездно финансиране, оттам нататък поетапно, от следващата година да включим и по-малките сгради. Това беше причината. Защо 36? 36 дойде по предложение на архитектите, конструкторите, познаващите този тип панелни сгради горе-долу как са проектирани. Те вървят на този принцип. Това беше причината да се започне от минимум шестетажни сгради, защото тези, които имат 36, са средно шестетажни сгради, с три апартамента на оттам да започнем и да разширяваме. Използвам случая да кажа още нещо. Именно за да получим целостта на Програмата и нейната всеобхватност, освен изискването за 36 апартамента като минимум в една сграда, имаме изискването когато сградата има няколко блок секции и няколко входа, те да бъдат включени общо, заедно, а не поотделно

Госпожо Павлова, не съм доволен от Вашия отговор. Преди малко в дебата, който беше беше около питането на колежката, казахте, че вратата е широко отворена. Напротив, тези 36 самостоятелни обекта толкова плътно притварят вратата, че в крайна сметка имам опасенията, че тази Програма ще се окаже един балон. Няколко пъти чувам и чета Ваши медийни изяви, че опозицията била срещу това. Не, опозицията не е срещу това. От тази трибуна казвам, че ние го подкрепяме, но не подкрепяме начина, по който това се случва. Един път противопоставяме определена група хора, които живеят в сграда с 36 апартамента. Ами онези с 25? Втори път противопоставяме пак частна собственост – според Конституцията тя е равнопоставена, хора, имащи частна собственост в други сгради, строени не по индустриален начин. Вярно, Програмата обещава догодина или пό догодина, но, разберете, народът не вярва на обещания. Другата заблуда е, че обхваща територията на цялата страна, всичките 265 общини. Не е вярно. Направих си труда Пловдив област има 18 общини. Само седем от тях имат такива сгради, които биха били допустими за финансиране по тази Програма. тази Програма. Надявам се в дебата, който ще направим в петък, има и други въпроси по отношение на методиката, по отношение на договорите, това, което смущава хората, да го изясним от тази трибуна, наистина Програмата да заработи и в крайна сметка да се постигне тази ефективност, това енергопотребление да бъде намалено, както казахте, с 60%. Силно се надявам това да се случи. Благодаря. Госпожо Павлова? Няма да се възползвате от дуплика. Преминаваме към следващия въпрос – от народния представител Айхан Етем, относно републикански път ІІІ-101, в отсечката Враца – Криводол. Заповядайте да развиете въпроса. АЙХАН ЕТЕМ (ДПС): Уважаеми господин Председателстващ, госпожо Министър, госпожи и господа народни представители! Както на всички ни е известно,

републикански път ІІІ-101, който е третокласен, от националната пътна мрежа на България на територията на областите Враца и Монтана има важно социално икономическо значение за хората, живеещи на тази територия.

Уважаеми господин Председател, госпожо Министър, госпожи и господа народни представители! Госпожо Министър, това, което споменахте, е светлина в тунела в тунела и независимо от трудностите, които предстоят, в решаването и проектирането на тази пътна отсечка, се надявам да направите всичко възможно този път да бъде включен в рамките на 2015 г., защото, както и Вие се съгласихте, неговото състояние е доста тежко.

Моята препоръка към Вас е да сигнализирате в Областно пътно управление – поне в участъка, разклонението за село Ракево, да се погрижите да бъдат закърпени дупките, защото наистина пейзажът там е един лунен пейзаж. Благодаря Благодаря. Преминаваме към следващия въпрос – от народния представител Николай Александров, относно цената на водата за питейни нужди в община Търговище.

Мисля, че пълната й стойност, с ДДС е 2,74 лв. за куб. м, като по данни тази вода е тотално непригодна за питейни нужди, както и не се препоръчва да се къпете с нея. Такова е положението в момента на територията на Търговище. Има и редица други проблеми, свързани с това. Пак се връщам на по-ранния си въпрос от днес, че Ви се спука тръба пред блока, ще дойдат, ще я закърпят с едно велико откритие – „дървен клин”, след това ще зарият тръбата, което допълнително води до притесненията за влошаване качеството на питейната вода. Оттук минаваме и през това, че Търговище черпи вода от язовир „Тича”, който някога е строен, но не за питейни, а за поливни нужди, откъдето черпят вода и Шумен, и Велики Преслав, и Върбица, но липсва пречиствателна станция към него, което също се явява проблем. Казах и по-рано, в Шумен имаше протест – около 200 души, които бяха срещу това, че не искат да пият тиня от водата си. Същото е положението и в Търговище. Отделно ВиК дружеството в Търговище има една добра практика, ако се запуши канала пред блока Ви, идват и Ви събират по 30 лв. на вход, за да могат да Ви отпушат канала, като по данни поне на хора, с които съм се срещал, това се случва може би в рамките на десетина до петнайсет дни веднъж, тоест два пъти в рамките на месеца, което допълнително води до допълнителен приход. От друга гледна точка се получава така, че ако живеете в Търговище, в сметката Ви към ВиК има една допълнителна графа, където пише „От общ водомер” или това е вода, която Вие не сте потребявали, но във входа Ви има един общ водомер, по който Ви се начислява на Вас. Аз ще Ви предоставя една сметка на един възрастен господин, но това вече ще го доразвия в реплика, така че моля да ми отговорите: какво налага тази най-скъпа вода и най-непригодна за

по отношение на ситуацията с водата за питейни нужди в Търговище – тя е тясно свързана и с качеството на водата и в Шумен, тъй като и Шумен, и Търговище се водоснабдяват от язовир „Тича”. За разлика от Шумен обаче, макар и много стара, в Търговище има пречиствателна станция строена през 1979 г. – пречиствателна станция, която има нужда от сериозно обновяване и ремонт, така че да отговори на изискванията за пречистване. Тя е включена и в така наречения „Генерален план за развитието”, за инвестициите, необходими в област Търговище. Надявам се, че вече в рамките на прединвестиционното проучване и проектиране на нуждите и на инвестициите, които да се финансират по линия на Програмата за околната среда, ще включим и ремонта, и обновяването на тази пречиствателна станция. Това, което Вие казахте обаче за качеството на водата не отговаря съвсем на ситуацията, тъй като за тази вода имаме в което не се забранява нейното пиене или къпането, както Вие казахте, а в него се казва, че не се препоръчва за пиене, а инструкцията, която от РЗИ е дадена към съответното ВиК, е да бъде увеличена хлорта, за да бъде направено необходимото обеззаразяване на водата. Факт е, че водата е мътна.Тя се замърсява допълнително при обилни валежи или при снеготопене, така че това са в момента инструкциите, които са подадени. Това е, което изпълнява съответно ВиК дружеството по отношение на качеството на водата, за да може тя да е безопасна, както Вие казахте, поне поне за къпане. Тъй като тук имаше реплика от колеги в залата, които са все пак специалисти в този сектор, нека още веднъж да кажем становището на РЗИ, че тя не е опасна, а само не се препоръчва за пиене. За къпане не е опасна. Благодаря.

колкото това, аз Ви казах и по-рано днес: дайте да направим така, че хората не в 2020 г., не в 2018 г., а в 2015 г. да са си европейци, да пият чиста вода. Това, че има пречиствателна станция от 1979 г., не значи, че в днешно време в Търговище се пие чиста вода. Даже не се и пие такава, отделно пък на ръка, ако сложим, че към цената на водата им се пресмятат и кубици, които те не са използвали, от общ водомер, отделно за тези пък, които не са използвали тази вода, а също им се взема и такса за пречистване на отпадните води. Все пак действително, ако вървим в посока даже на развитие на регионите, това е един регион, който според статистиката в 2018 г. ще бъде с най-застаряващо население, с най-бедно население, един от регионите в България с най-ниски доходи. Тези инвестиции са необходими сега. Аз Ви апелирам към това да не правим инвестициите постфактум, вече когато няма да са ни необходими, а превантивно, ако можем да ги направим на момента, за да може да се осигури по-добро място като местообитание, за живот на хората там. Благодаря Ви. Преминаваме към последния въпрос към министър Павлова от народните представители Николай Александров и Калина Балабанова относно изграждането на околовръстно шосе в град Провадия.

Вследствие на срещи, проведени от мен и колегата ми от Политическа партия „Атака” господин Александров в град Провадия, област Варна, получихме запитване кога ще бъде изградено околовръстното шосе на града. Това е необходимо, тъй като в момента големите товарни камиони преминават през центъра на града, поради липса на такова шосе, и води до редица рискове, както и замърсяване, и шум от преминаващите камиони. Вие, разбира се, сте добре запозната с проблема и като кандидат народен представител от Партия ГЕРБ на 3 МИР – Варна. Още на 16 април 2013 г. Вие казвате пред жители на град Провадия, цитирам: „Желанието ни е да работим по развитието на интегрираните проекти в следващия програмен период, те да включат едновременно околовръстния път, туристическия маршрут и атракции”. Изказването Ви е отразено както от местни, така и от национални медии. След изборите на 5 октомври миналата година Вие бяхте избрана за народен представител от област Варна. Малко след това бяхте избрана за министър на регионалното развитие и благоустройството, което съответно Ви дава и възможността да реализирате обещанието, което лично сте дала пред жителите на град Провадия. В тази връзка моля да ни отговорите: кога възнамерявате да изпълните личния си ангажимент, който сте поела и правителството да изгради околовръстното шосе на град Провадия? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯНАКИ СТОИЛОВ: Имате думата за отговор, госпожо Павлова.

Изграждането на обхода на Провадия е един проект, един много стар проект, свързан с развитието на пътната инфраструктура в региона, проект, по който има започнало строителство през 1984 г. и е преустановено в 1991 г., като компонентите, на които тогава е започнало изграждането, това е едно голямо пътно съоръжение, един мост, който да включва този обходен маршрут. Оттогава строителството е спряно. В изминалите 25 години такава инвестиция не е правена, поради факта, че, както често се случва, както и в момента секторът за развитието на пътната инфраструктура е крайно недофинансиран. Изграждането на такъв обходен път, както и цялостния ремонт